на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 16 януари 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по здравеопазване да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него.

Постъпило е питане от народния представител Владимир Иванов Иванов и народния представител Павел Андреев Гуджеров към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно политиката на правителството за законови преференции

постъпило е питане от народните представители Владимир Иванов Иванов и Павел Андреев Гуджеров към Даниела Бобева-Филипова – заместник министър-председател по икономическото развитие, относно политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 февруари 2014 г. 2014 г. Писмени отговори от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Десислав Чуколов; Чуколов; - министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народния представител Алиосман Имамов; - министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов на въпрос от народните представители Аксения Тилева, Андон Андонов, Андон Андонов, Кирил Добрев и Пламен Йорданов; - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Корнелия Маринова; Маринова; - министъра на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народните представители Любомир Христов, Донка Иванова и Дарин Димитров;

Гьоков; - министъра външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Страхил Ангелов. Уважаеми дами и господа, парламентарният контрол днес започва с въпрос на народния представител Цецка Цачева относно Доклад на министър-председателя

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители! На 22 януари 2014 г. поставих въпрос към министър-председателя на Република България господин Пламен Орешарски относно Доклад на министър-председателя за участието на Република България

след като във времето на парламентарния контрол предходния петък, преди момента на внасяне на моя въпрос, а именно на 17 януари, ад хок, без да бъдем предварително информирани – народните представители, 15 минути преди започването на парламентарния контрол, ни бе раздаден Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството нещо, което може да се случи и по друго време, но ние, народните представители, очаквахме Доклада на министър-председателя за участието на Република България по време на председателството: предходното – на Литва, и настоящото – на Гърция. По същество моят въпрос днес е с изпълнено предназначение, тъй като от вчера в Деловодството на Народното събрание и на народните представители чрез електронните ни пощи, такъв доклад е представен и предстои вероятно неговото обсъждане в пленарната зала. Питам обаче, и това е въпросът ми към господин министър-председателя: защо не представихте доклад пред Народното събрание преди 22 януари 2014 г., когато съм поставила въпроса за задачите на Република България по време на текущото председателство на Литва и Гърция, както и

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Цачева, първо искам да Ви благодаря, че ме подсещате за въпрос, който не съм забравил. По повод на Вашия въпрос направих справка в предишния Парламент какъв е бил графикът на отчитане на тогавашния министър-председател. В две от годините докладът е бил представян през месец февруари, а в една от годините – през месец септември, разбирайте с неколкомесечно закъснение. Това е за илюстрация, че докладът, който беше представен вчера, в никакъв случай не може да се характеризира като закъснял. Още повече, има обективни обстоятелства. Те се свеждат до следното. Естествено е докладът да започне да се работи, след като приключи съответният период, тоест в началото на тази година. Той трябва да съдържа, разбира се, и задачите пред новото председателство, в случая гръцкото, които официално бяха оповестени. Ние имахме предварителна представа от хода на разговорите, но официално тези приоритети бяха представени на 7 януари Сами разбирате, че техническата подготовка на този доклад не може да стане за няколко дни веднага след 7 януари, така че докладът, както и Вие споменахте, вече е готов. Разгледан е в рамките на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет на 27 януари тази година и веднага след това е одобрен от Министерския съвет и внесен в Парламента за разглеждане. Докладът съдържа, както такъв тип доклади и в миналото, информация относно етапа на развитие на съответните досиета, както и основните приоритети и позиции на нашата страна – позиции в много предварителен порядък, разбира се, по отношение на приоритетите на гръцкото председателство. По мое настояване задълбочихме втората част на доклада, която струва ми се, че е по-важна, защото това е предстоящо, със задачи пред различни министерства по отделните тематични направления. А тематичните направления, както, надявам се, сте ги видели в доклада, включват най-важните за нашата страна теми в контекста на приоритетите на гръцкото председателство. Това са: възстановяване на икономическия растеж; темите за разширяването; Шенгенското пространство; общата европейска политика по отношение на миграцията и убежището; младежка заетост; както и рамка на политиките на Европейския съюз в областта на енергетиката за десетилетието десетилетието след 20-а година; и не на последно място по значимост, дори доста по-напред: сътрудничеството между Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и Европейския съюз. Надявам се в

Уважаеми господин Орешарски, очаквах отговора Ви точно в такава посока, а именно на сравнение с правителството на кабинета Борисов и лично с това как са се случвали отчетите в предходния състав на Народното събрание. В качеството Ви на народен представител от Четиридесет и се надявам да си спомняте, че когато започнахме изпълнението на съществуваща разпоредба в правилника от състава на Четиридесетото Народно събрание, тя нямаше разписана процедура. Немалко усилия се положиха тогава от всички парламентарни групи да бъде прието решение, в което да бъде разписана процедурата по провеждането, изслушването преди това на доклада, на дебатите по него с участието на членове на Европейския парламент от Република България. Това е отговорът ми по отношение на септемврийското отчитане в предходния мандат. Що се отнася обаче до месец февруари, когато са се гледали доклади, те винаги са отчитали само шестмесечен период назад и става дума само за едно предходно председателстване, докато Вашето правителство дължи на народните представители отчет за две председателства. И ако по отношение на гръцкото председателство и приоритетите напред докладът Ви е своевременен и го приемам за такъв, то по отношение на председателството на Литва той е безвъзвратно закъснял. Не мога да приема отговора Ви изцяло в оправдателен стил с това какво се е случвало в предходното Народно събрание, а иначе това, че се оглеждате в лицето на кабинета Борисов, не е лошо, приемам. Благодаря, госпожо Цачева. Господин министър-председател, за дуплика, ако желаете. Заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Цачева, аз също ще се върна към предния мандат. Тогава ми се струва, че Вие не бяхте така настоятелна във внасянето на тези доклади, да прекратим точно тази дискусия. Струва ми се, че отчетите за председателството във времето, в което България се е представлявала и на съответните форуми от две правителства, различни от моето, по доста обективни причини се затруднявахме да направим, с оглед да не бъдем обвинени, след като правим отчет за предходни две правителства, различни от нашето, в пристрастия, за да не използвам друга дума, в една или друга посока. Ако настоявате, разбира се, бихме могли винаги в рамките само и единствено на Съвета по европейските въпроси, без да бъде разглеждан от Министерския съвет, да Ви предоставим такъв доклад, за да гарантираме, че няма да бъде повод на – ще използвам думата „политиканстване”. Благодаря Ви. Благодаря, господин министър-председател. Има заявка за изказване от името на Парламентарната група на „Атака”. Заповядайте, господин Сидеров.

ми е работа да се меся в другите парламентарни групи, но няма как да избегна една лека забележка. Господин Станишев, избрали сте министър-председател. Като има въпроси към него, съберете групата. Знаете ли какво беше преди? В редките случаи, в много редките случаи, когато господин Борисов се излъгваше да дойде тук да отговори на някой и друг въпрос между две-три мачлета и пури, той беше посрещан от стройни редици гербери, които ставаха на крака и ръкопляскаха.

да минем по същество. Дами и господа народни представители, през лятото на 1989 г. написах една статия. Казваше се „Правова държава ли е България?”. Намерих трибуна в една от тези чужди радиостанции, които ни лъжеха тогава, че се борят за нашите права и свободи. Всъщност те се бореха да ни колонизират и го направиха много успешно. за сравнение на по-младите задавам реторичния въпрос: къде са били през лятото на 1989 г. днешният президент и днешният лидер на най-голямата парламентарна група? Веднага отговарям също така реторично, че те са били в редиците от сивите мишки, които са марширували и са викали „ура” на системата, която сега отричат и се правят дори на антикомунисти. На мен днес не ми пука да кажа, че в онази система, онази държава, имаше плюсове, имаше и минуси. За минусите е ясно. Нямам никакви скрупули да кажа днес, че плюсовете вместо да ги умножим и развием, ние ги унищожихме. Това мога да го кажа като човек, който е критикувал тогава системата, който и днес критикува властта. Могат ли да го кажат Президентът на Републиката, който отсъства дори и когато има обръщение към Народното събрание, и лидерът на най-голямата парламентарна група, който също отсъства от петъчния ден на парламентарен контрол? Не могат да го кажат! Могат обаче днес да се правят на десни и на популисти. Нека да се правят. Всеки има право да се прави на какъвто иска. Важното е обаче да отчитаме кой какво е вършил през годините. През годините на прехода аз също не си мълчах. Тогава, когато ограбваха, съсипваха България, аз пишех статия след статия и разобличавах тези, които ограбваха България. Какво правеха днешният Президент на републиката и лидерът на най-голямата парламентарна група през този период на прехода? Аз трупах статии, те трупаха милиони. А как се трупаха милиони по време на прехода, всеки знае – на гърба на народа, с охранителни фирми, с нечист бизнес. Днешният Президент на републиката продаваше българи като роби в Германия, да работят точно като роби и с това е натрупал милионите, с които си купи скъпи имоти в Гърция в България, и с които натрупа огромни пари, но днес това не му пречи да излезе и да говори за евроатлантическите ценности, за допитване до народа, за това колко е загрижен за българския народ. Няма как да му повярваме! Можем ли да повярваме на лидера на най-голямата парламентарна група, който излиза и обяснява как иска допитване до народа? Ами защо не го направи, когато беше на власт?! Защо същият този лидер на най-голямата парламентарна група, който по времето на прехода натрупа милиони, а по времето на министър-председателството си – милиарди, не излиза? Да, той ме съди, вече има шест иска срещу мен. Да Ви осведомя, защото има шест иска от лицето Борисов. Съди ме за това, че съм казал как по негово време контрабандата и наркотрафикът бяха много силно развити и как са изнасяни пари от България. Сигурно ще заведе седмо дело. Но това няма да ми попречи да говоря и да ги казвам тези неща, както не ми е пречело преди 25 години, преди 15 години и днес. Връщаме се на днешния ден. Вчера отхвърлихте Вчера отхвърлихте тук нашето предложение гей парадите да бъдат санкционирани, само че най-големият гей парад се състоя преди една седмица, господин вътрешен министър, на територията на Софийския университет. Събраха се група двадесетина терористи насоченост. Това може да няма значение за Вас, но важното – това, което трябва да има значение, е, че те окупираха абсолютно незаконно територията на Софийския университет. И какво се случи? Лидерът на най-голямата парламентарна група, на партия-член на ЕНП, който непрекъснато парадира със своите европейски връзки и европейски ценности, подкрепи хора, които казват: „Ние не признаваме държавата и Конституцията”. Това са черно на бяло записани думи на говорителя на окупаторите на Софийски университет. Каква беше реакцията? Нулева! В най-великите, най-независимите, най-обективните български медии – никаква! Нямаше коментари. Това да не е Сидеров, та да е влязъл някъде в скандал, че да му отделят всички първи страници?! Не. Нямаше коментар на това, че довчерашният премиер и лидерът на най-голямата парламентарна група подкрепя хора, които не признават държавата и Конституцията. Той е длъжен да дойде тук и от тази трибуна да каже защо подкрепи анархисти и терористи, които абсолютно еднопосочно, недвусмислено казаха, че не подкрепят държавата, тоест изпълняват състав по Глава първа от Наказателния кодекс – „Престъпления срещу републиката”. Срещу тях обаче нямаше никакви мерки. Нашите въпроси към вътрешния министър – не знам защо, ръководството на Събранието ще каже – не влязоха в днешния парламентарен контрол, но там имаше доста въпроси, които точно визираха тази незаконна окупация, това престъпление, хулиганство, самоуправство, престъпление срещу републиката, които до ден-днешен не са наказани! Защо започнах с въпроса „Правова държава ли е България?” – една статия, която написах преди 25 години. Днес мога да поставя същия въпрос и пак да се чудим и да слагаме въпросителни след него, много – три, четири, и да се питаме дали е правова държава страната, която прилага двойни стандарти? Нямало начин да се влезе в университета и да се арестуват престъпниците. Ами тогава оставете ги да се изколят вътре! Може би трябваше да стане убийство, за да влезе там полицията! Великата, бърза, светкавична, най-справедлива българска прокуратура също си затрая. Нямаше действия от страна на прокуратурата. Три денонощия вилняха терористи на територията на Софийския университет, но никакви мерки от страна на МВР и на прокуратурата! Господин премиер, Вие пък вместо да кажете защо тези хора не са санкционирани, пожелахте да разговаряте с тях, сякаш това са най-редовни граждани. Не, те не са редовни. Имайте предвид, че поддръжката на подобни престъпници е голяма политическа грешка и който я прави, ще си плати за нея. Въпросът е, че в България има двойни стандарти. Въпросът е, че в България човекът, който стои на най-високото място, на президентския пост, вместо да работи за страната си, изпълнява евтини поръчки по същия начин, както евтино е продавал българите в чужбина, по същия начин, както е прехвърлял милиони в офшорни сметки, за което аз настоявам да му се търси отговорност. И се обръщам към главния прокурор от тази висока трибуна: господин главен прокурор, както бяхте много рефлектиран, бърз по време на искането на моя имунитет, бъдете така бърз и поискайте имунитета на Президента на републиката, за да може той да даде показания как е прехвърлял милиони в офшорни сметки и какво е това – дали е пране на пари или не, или да. Единственият начин да се отговори на тези въпроси, които цялото общество си задава, е той да бъде разследван, да даде показания, а не да се крие зад високия си имунитет на президент. Поискайте също така имунитета на лицето Бойко Борисов, за което Ви напомням вече за пореден път, защото при него има данни за извършени престъпления от много голям мащаб. Комисията за Авиоотряд 28 приключи с доклад, в който става ясно, че минимум 34 милиона са злоупотребени. Нима това е малка сума?! Нима това е малко за българската прокуратура и тя още не е поискала имунитета на Бойко Борисов?! Точно тези дни излезе и друга информация от свидетел, който твърди и го каза публично, значи може да го каже и пред съд, че лицето Бойко Борисов е предлагало 500 хил. лв. на някакви криминални елементи, за да правят провокации и да извършат така да се каже политически преврат – да заемат мястото на „Атака”, да ударят по тази партия, онази партия и да предизвикат ексцесии, които да доведат до държавен преврат. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Това беше казано открито. Не виждам защо най-великите, независими и обективни български медии не се занимават с тази тема?! Явно тя не е важна за тях. Явно за тези телевизии, които от сутрин до вечер обсъждат мен и моите колеги, не е важно, че един бивш министър-председател е подготвил половин милион, за да плати за провокации и улични безредици,

демокрацията в България по този начин между институциите? – питам аз и ще продължа да питам. Така, както преди 25 години задавах въпроси, и днес ги задавам, и след 25 години пак ще ги задавам! Да сме живи и здрави! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания Вие зададохте един въпрос към ръководството на Народното събрание. Аз Ви отговарям веднага: Министър Цветлин Йовчев е поискал отлагане със седем дни на отговорите на девет въпроса съгласно чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от правилника. Така че отговорите предстоят. От името на парламентарна група – господин Местан. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин премиер, госпожо вицепремиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Темата, която фокусира общественото внимание през последните седем-осем месеца, е темата за задкулисието в българската политика. Тази тема е в основата и на протестите. Днес е много важен въпросът кое е задкулисието в България?! Твърдя, че кабинетът и подкрепящите го политически сили сме на светло, в светлината на обществото и неговите интереси. (Реплики и частични ръкопляскания Одобрена бизнес среда, повишени социални показатели, инвестиционна политика вече и в регионите – на този фон няма как да бъде подминат един скандал, свързан със среща между лице с профила на Петното

Важното е, че има подобна абсурдна кореспонденция и среща. Срещата на Бойко Борисов с Петното, като продължение на сериала „Банкя – Кокинов „Банкя – Кокинов – тефтерчето на Златанов – Мишо Бирата” е истинското задкулисие истинското задкулисие в България. Днес актуалната тема е не Бисеров, а един друг бисер без „ов” – казва се Петното. Петното прояви задкулисието, Петното уличи задкулисието. Днес още по-важният въпрос е: защо президентът подмина този срамен заговор срещу демокрацията и избра да отклони общественото внимание в полза на политическите си покровители и подмени темата за Бисер Петното, като влетя в ефира на Националната телевизия и подмени тази тема с правото на българските граждани – референдумът? Защо мълчите от ГЕРБ по тази тема? Защо мълчи ЕНП? Ще поставите ли и този въпрос на вниманието на Европейския парламент? Очакваме да чуем и българските реформатори, пак от семейството на ЕНП, или може би и те мълчат,

в това число и президентът на Европейската комисия в лицето на господин Барозу. Чакаме да чуем гласът и на посланиците на Европейския съюз и НАТО. Искаме да ги чуем да споделят своята грижа за демокрацията в България. Уважаеми госпожи и господа, истината за задкулисието в България се прояви в Петното и неговия поръчител Бойко Борисов.

кой е кавалерът на задкулисието в България е повече от ясен. Този, който има отношение към разговора с Кокинов в Банкя, този, който е основният герой от разговора за Мишо Бирата, този, който присъства с инициали в тефтерчето на Златанов, този, който днес е в прегръдка с Петното. Сделката, твърди се, е финансово обезпечена – равна е на 500 хил. лв. срещу авансово предоставени 12 Уважаеми госпожи и господа, ето го рубиконът на България и нейната демокрация. Този рубикон трябва да бъде преодолян и това е основната мисия и на кабинета Орешарски, и на партиите, които стоим зад него. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Днес тук, в тази зала, отново ставаме свидетели на подмяната на обществения ред на обществото. Всеки се опитва по някакъв начин да вкара новата тема.

Бисер Петното ходеше при него на среща. Затова, което днес се случва, на всички български граждани става ясно, че някой от нещо се страхува. Къде е господин Бисеров? Защо нито един от Вас не даде позиция за това какво се случи с него? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Как толкова бързо той стана от заместник-председател на Народното събрание, от заместник-председател на Парламентарната група, от председател на Правната комисия, стана гражданинът Бисеров? Защо нито един от Вас, уважаеми колеги – коалиционни партньори, подкрепящи това правителство, не излезе и не даде своята позиция към това, което се случва?

на българските граждани, защото отбрани хора, които посещават комисията на госпожа Манолова, не са всички български граждани. Дайте възможност на хората

направите нещата, че да прехвърлите всички негативи към господин Борисов. Да, за всичко е виновен господин Борисов. Така е! Вие можете да обвинявате колкото си искате, но това, което хората знаят и виждат, а Вие не сте при тях, за да разберете, защото е много лесно от тук, от парламентарната трибуна, да се говорят приказки – както аз казвам: „Приказки под шипковия храст”. Можете да ги омагьосвате по телевизионните трибуни, но никога няма да знаете какво мислят те, защото не сте при тях. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото Петното се разкарваше и при господин Бареков. И там има снимки, но Вие нищо не казвате, защото така Ви е удобно. Излезте и заемете позиция, и чуйте гласа на хората, които 200 дни протестират тук, пред Парламента. Дайте им възможност да говорят от тази трибуна, защото Парламентът е мястото, където трябва да се чува гласът на българските граждани, а не на оядени политици.

Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Караянчева, радвам се, че най-накрая сте забелязали, че в Парламента беше проведен широк обществен дебат по въпросите на изборното законодателство. Че тук, в тази зала, вместо народни представители седяха български граждани, представители на гражданското общество, които казаха своето мнение по една изключително важна тема –необходимите промени в изборното законодателство. Промени, които да не позволят повече фалшификации и манипулации на вота, промени, които да пратят и Кодекса „Фидосова”, и костинбродският в историята. Тези, които отсъстваха от този дебат, за съжаление, бяха народните представители от ГЕРБ. За съжаление, другият, отсъстващ от този дебат, беше българският президент, който след седем месеца дискусии по необходимостта от промени в изборното законодателство се включи на финалната права, за да обслужи един теснопартиен интерес – интересът на Политическа партия ГЕРБ. Да, ние от Коалиция за България сме за референдуми, ние бяхме първата партия, която се осмели да излезе пред българските граждани, да събере 700 хил. подписа и да постави на обсъждане една изключително важна тема! Очевидно Вие нямате такъв ресурс, страх Ви е да излезете лице в лице срещу българските граждани и да поискате тяхното мнение при събирането на тази подписка. Вие използвахте един по-удобен, по-лесен и по-услужлив инструмент – Президента, който стана за пореден път партиен говорител и взе поредната позиция не обединяваща, а разделяща българското общество. Щяхте да имате моралното право да говорите от тази трибуна, ако се бяхте включили в дебатите, ако бяхте казали Вашето мнение и ако бяхте тръгнали да събирате подписка за референдум, не Президентът да Ви е за пореден път слуга на партийния интерес! А що се отнася до гражданина Благодаря, госпожо Манолова.

Няма. Заповядайте по начина на водене. Възразявам по начина на водене,

Вие излъгахте, че не сте споменавали госпожа Манолова. Ще Ви цитирам приблизително изречението, което казахте: „В комисията на Манолова, където има някакви си избрани хора“!

Уважаеми господин председател, вземам процедура по начина на водене, възмутена от двойния стандарт при прилагане на правилата на Правилника в днешното пленарно заседание. Добре е, че следите внимателно и почти дословно цитирате на госпожа Караянчева това, което тя е споделила тук. Не знам обаче къде бяхте, когато от парламентарната трибуна се сипеха нападки срещу държавния глава? (Викове: „У-у-у!“ от КБ.) Не съм очаквала от Вас да приложите нормата на чл. 143, където можете да отстраните за повече от едно заседание народен представител, който оскърбява Народното събрание или държавния глава. Но можехте поне да обърнете внимание на говорещите, когато тук, от тази зала, от това място сипят твърдения, че държавният глава „евтино продава българите в чужбина”. Надявам се да сте запомнили и тази фраза. Затова Ви моля да прилагате прилагате точно, да мерите с еднакъв аршин народните представители от управляващото мнозинство и от опозицията. Госпожо Цачева, всяко изречение, което Вие казвате, го следя внимателно като опитен човек по отношение на процедурата, но в случая мисля, че нямате основание. Защо? Защото, съм го и друг път, председателят не е цензур и не може да цензурира изказванията. Освен това не мисля, че имаше условия на нападки срещу държавния глава, които могат да служат като основание за наказание.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожо и господин вицеминистър-председатели! Уважаеми колеги! Не визирам изказването на госпожа Цачева, предишните и Ви моля действително да не превръщаме Народното събрание в групова психотерапия, в институт за ранен и тежък климакс.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Присъединявам се към Вашето становище, че водещият пленарното заседание не може да налага цензура на изказващите се народни представители. Може би не може да преценява нито стилистиката, нито темата, нито нивото на народните представители.

теми в строгата специфика и областта на експертността на определени народни представители, да ги прекъсвате, защото за всички е ясно, че гражданското общество поставя на дневен ред съвсем друго – не теми, които колеги народни представители – преждеговоривши, обсъждат в пленарната зала на Народното събрание. Мисля, че е крайно време всички народни представители да се държат малко по-сериозно в пленарната зала при наличието на това, че това заседание се излъчва пряко по Българската Не знам дали българското общество се вълнува за редица физиологични процеси, но предполагам, че Партията на европейските социалисти би се тревожила и за договорите на госпожа Станишева... РЕПЛИКИ ОТ

Господин председател, преди секунди един наш колега каза нещо, което е изключително логично – човек, който се прегърне с оцапан, непременно ще се оцапа. Какво ли става, когато някой целуне оцапан? Госпожо Атанасова, едва ли има народен представител, който да си присвоява правото да оценява дали една тема вълнува обществото или не, даже и председателят не може да прави това. Съгласен съм единствено с призива Ви народните представители да бъдат сериозни както на трибуната, така и в залата. Благодаря. Думата има господин Цонев по начина на водене. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Съзнавам, че много сериозно се злоупотребява с процедурата по начина на водене. Обаче, господин председател, изключително неприятно впечатление прави, когато някои наши колеги излизат да говорят и от залата се чуват съскания. Много Ви моля да направите бележка на колегите да не съскат, защото, ако с това имитират змия, искам да им кажа, че змията е символ на мъдростта, освен всичко друго. Благодаря, господин Цонев. Вашата препоръка беше изцяло в съответствие с препоръката на госпожа Атанасова за сериозно поведение. Аз я приемам. Има ли други изказвания от парламентарни групи? Няма. Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с парламентарния контрол. Вторият въпрос към министър-председателя Пламен Орешарски е от народния представител Жельо Иванов Бойчев относно предложение за еврокомисар от Република България. Заповядайте, господин Бойчев, да развиете Вашия въпрос. Най-после ще задам въпроса си към господин Орешарски. Господин Орешарски, на предстоящите европейски избори ще бъде избран нов състав на Европейския парламент. Една от първите задачи, която ще има новоизбраният Европейски парламент, е да определи състав на Европейката комисия. Чрез Вас нашата страна ще направи своето предложение за европейски комисар. Знаете добре, спазвайки европейските изисквания, че това трябва да бъде човек, притежаващ безспорни лични и професионални качества, човек, изразявал ясна европейска ангажираност и имащ международен опит. Знаете, че тази кандидатура ще мине през една сериозна процедура на изслушване и одобрение в Европейския парламент. Припомням Ви за един неудачен опит на госпожа Румяна Желева, която не успя да издържи това изпитание, знаете, че като страна ние нямаме право на втора грешка. В публичното пространство се спекулира непрекъснато по тази тема. Скоро имах възможността да слушам лидера на една извънпарламентарна политическа сила, според когото Вие смятате да номинирате господин Сергей Станишев. Струва ми се, че българският парламент, а оттук и българското общество, трябва да бъдат информирани за Вашите намерения и виждания по този значим за България въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Бойчев. Господин министър-председател, заповядайте за отговор в рамките на три минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойчев, въпросът Ви е доста изпреварващ в персонален план, но мисля все пак, че в институционален, е своевременен, тоест като визия за бъдещия еврокомисар в състава на Европейската комисия. Искам да подчертая, че този въпрос ще бъде на дневен ред след евроизборите, когато са известни резултатите не само у нас, но и в останалите страни членки с оглед структурата на бъдещия Европарламент и Европейска комисия. На този етап бих могъл да се ангажирам само с профила на нашия бъдещ еврокомисар. Никога не бих направил компромис, в случая, с необходимите професионални качества на кандидата ни. В допълнение, той трябва да бъде фигура с авторитет не само и единствено в нашата страна, а и сред нашите евроатлантически партньори, както и да бъде добре запознат с работата на европейските институции. Важно е нашият еврокомисар да получи добър ресор, което изисква компетентност, добра комуникативност и признание на неговите качества, подчертавам, особено от страна на бъдещия председател на Европейската комисия, личност, която естествено може да прогнозираме след евроизборите. Ние Ние имаме както позитивен, така и негативен опит с номинирането на българския еврокомисар. Вие загатнахте за негативния опит. Спомняме си, че през 2007 г., веднага след членството ни, излъчихме представител, който бе работил години наред с евроинституциите и имаше изграден авторитет в тези среди, поради което получи, струва ми се, респектиращ ресор, въпреки че мандатът бе частичен и трябваше да се преразпределят ресори между останалите еврокомисари към този момент. През 2009 г. тогавашното правителство подходи обратно – тяснопартийно, и всички бяхме свидетели как кандидатът се провали. Трябваше да търсим резервни варианти, за да смекчим негативните впечатления, които оставихме като държава. Сред важните критерии при избора на български еврокомисар е и неговата добра репутация, подчертах го вече, в нашата страна и възможностите му да поддържа диалог широки обществени и политически кръгове. Нежелателно би било неговото затваряне в една политическа сила или само от едно политическо семейство в европейски план. В този смисъл търсенето на консенсусна фигура е важно не само във вътрешнополитически, а и в европейски план. От всичко казано дотук, бих искал да Ви уверя, че аз и кабинетът осъзнаваме отговорността, която лежи върху нас с избора на бъдещ кандидат за еврокомисар. Искам да Ви уверя, че ще направим всичко възможно да предложим убедителна кандидатура. Благодаря.

Искам да изкажа удовлетворението си от отговора на господин Орешарски. Вие и Вашето правителство вече натрупахте не малко опит с кадровите предложения. Надявам се, че плътно ще се придържате към процедурата и формулата, която описахте. На мен ми се иска всички институции и ние като общество да покажем, че можем да постигнем съгласие и то не само в професионален план да излъчим достойна кандидатура, а с усилията на всички наши и, надявам се, бъдещи евродепутати и институции България да заслужи един подобаващ се и значим ресор в Европейската комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Бойчев. Господин министър-председател, имате възможност за дуплика. Не желаете. Благодаря на господин Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, за участието му в днешния парламентарен контрол. въпроси към заместник министър-председателя Зинаида Златанова и министър на правосъдието от господин Волен Сидеров относно изявлението, че правителството няма да изпълнява решението на Народното събрание за налагане на Мораториум за продажба да българска земя на чужди физически и юридически лица. Заповядайте, господин Сидеров. Госпожо вицепремиер, на 22 октомври в тази зала беше прието със 171 гласа решение да се възложи на правителството да работи по на Мораториума за продажба на земеделска земя за чужденци. Моят въпрос е: защо непосредствено след приемането на това решение Вие направихте публично изявление в медиите, че правителството няма да изпълнява това решение? Въпросът ми е: кой Ви накара да кажете това, упълномощена ли бяхте, или това е Ваше лично становище и с какво право Вие като вицепремиер заставате срещу решение на Народното събрание? Знам, че сега ще тръгнете да се обяснявате с Решението на Конституционния съд и затова в аванс Ви казвам: не стъпвайте на това, защото говорим за три месеца – от 22 октомври до 22 януари, през които правителството не направи нищо за изпълнение на това решение? Защо? Благодаря, господин Сидеров. Заповядайте, госпожо заместник министър-председател за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Сидеров, уважаеми госпожи и господа народни представители! На 22 октомври 2013 г. Народното събрание прие решение, съгласно което Министерският съвет трябваше да предприеме всички необходими действия и актове по обявяване на мораториум върху придобиване право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. За изпълнение на това решение възложих на експертите от Министерството на правосъдието да извършат правен анализ, като едно от заключенията беше, че обявяването на мораториум може да се извърши само със законов акт. Съгласно чл. 114 от Конституцията на Република България Министерският съвет въз основа и в изпълнение на законите приема постановления, разпореждания, решения и така нататък, тоест Министерският съвет няма нормативно установен правен инструментариум да наложи мораториум. В същото време, в случай че Министерският съвет реши да се възползва от конституционното си правомощие на законодателна инициатива и одобри законопроект, с който се налага мораториум, заключението на експертите беше, че той би влязъл в противоречие с Конституцията на Република България и с Договора за присъединяване към Такова решение би означавало Министерският съвет да суспендира действието на самата Конституция и по-конкретно на чл. 22 от нея, който препраща към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. На базата на правния анализ внесох доклад в Министерския съвет със същия смисъл, който беше приет за сведение. Междувременно по искане на 55 народни представители от 42 то Народно събрание в Конституционния съд е образувано дело № 22 от 2013 г. за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание относно налагането на мораториум върху придобиване правото на собственост върху земя от страна на чужденци и чужди юридически лица. С Решение № 1 от 28 януари 2014 г. Конституционният съд на Република България се произнесе, че обявява за противоконституционно Решението на Народното събрание от 22 октомври 2013 г. за налагане на мораториум върху придобиването правото на собственост върху земя

Това, което прочетохте сега, госпожо Златанова, е измъкване от отговора. Първо, да Ви уточня и за сведение на Вашите юристи, които или не са прочели добре решението на Народното събрание, или са Ви подлъгали, защото в решението не се казваше правителството да наложи мораториум – ние знаем, че това е невъзможно, а се казваше правителство да вземе всички мерки, за да може по някакъв начин да удължи този срок, в който не може да се продава земя. Това означава мерки, върху които Вие да мислите какви да са те. Тези мерки биха могли да бъдат започване на преговори с Евросъюза, някакъв вид дипломация, обмисляне на законопроекти, които да сложат ограничителни мерки върху купуването на земята и така нататък. Затова говорим и Вие би трябвало да го знаете много добре. Друго е обаче дали сте искали въобще да работите по това решение, или предварително сте го обявили за антиконституционно и за невъзможно, като по този начин всъщност пренебрегвате най-високата институция в България. Защото да кажете, че Вашите юристи стоят над решение на 171 народни представители, просто би било нелепо. Така че Вашият отговор не ме задоволява, а само ми потвърждава, че Вие всъщност, изказвайки пред медиите несъгласие, може би още дори без да се консултирате с юристите си – Вие го хвърлихте по телевизиите, че това няма да се изпълнява – означава, че Вие предварително сте приели ще кажа силна дума, но няма как да бъде другояче наречено – националното предателство, което предишни договорящи с Европейския съюз... Впрочем тук, сега си спомням – такива като мен трябва периодично да ги разстрелвате, защото много помним много помним – че Вие всъщност работихте като асистент на една национална предателка Меглена Кунева, която направи така, че България да загуби, вместо да спечели от преговорите с Европейския съюз. Явно продължавате да работите за нея, а не за българското правителство и българското общество. Това е моят извод от отговора, който ми давате. Той е изключително неудовлетворителен и ме убеждава за пореден път, че изборът Ви за министър на този пост е грешка. Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Отказвате се. Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол. Следват въпроси към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи. Първият въпрос е от народните представители Стефан Иванов Дедев и Атанас Иванов Ташков относно задържане на български граждани в град Пловдив

Уважаеми господин председател! Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос към Вас касае случай на 10 януари 2014 г. в град Пловдив и той е: кое е правното основание на 10 януари 2014 г. в град Пловдив да бъдат задържани и отведени в различни районни полицейски управления 19 български граждани – жители или живущи в град Пловдив? На какво основание органите на МВР забраняват на български граждани да упражняват конституционното си право и гражданските си права да участват в протести? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, господин Дедев. Господин заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дедев, във връзка с отправения от Вас въпрос Ви информирам следното. Съгласно чл. 7 от действащия Закон за МВР две от основните дейности на министерството са противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред и превантивна дейност. В изпълнение на чл. 7 от Закона за МВР с оглед предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления от общ характер, извършени на територията на град Пловдив на 10 януари 2014 г., Областна дирекция на МВР в Пловдив е провела специализирана полицейска операция. Целта е била установяване на лица от криминалния контингент и евентуална тяхна съпричастност към извършване на различни престъпления – грабежи, разпространение на наркотични упойващи вещества, кражби на лично имущество, кражби на акцизни стоки, телефонни измами и други.

Основните задачи за изпълнение са превенция на криминалната престъпност и разкриване на престъпления от общ характер. В изпълнение на изготвения план от подразделението на Областна дирекция на МВР в Пловдив са призовани общо 14 лица. Към момента на специализираната полицейска операция за тези лица е налице информация, че са извършители на нарушения на обществения ред и различни видове престъпления от общ характер по следните членове от Наказателния кодекс: чл. 210, ал. 1; чл. 195, ал. 1; чл. 143,

от призованите лица са криминално проявени. Те са призовани устно, на основание чл. 60, ал. 3 от Закона за МВР, с оглед установяване съпричастността им към извършени през последните месеци престъпления на територията на Пловдив. В изпълнение функциите на полицейските органи, произтичащи от чл. 58 от Закона за МВР, с лицата са проведени оперативни беседи. В заключителните етапи на проведените беседи са им съставени протоколи за полицейско предупреждение по смисъла на чл. 56 от закона. Лицата са предупредени да не извършват и да не участват в извършването на противообществени прояви и нарушения на обществения ред преди, по време и след приключването на спортни и масови мероприятия. Разяснена им е и отговорността съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Съставените протоколи за полицейско предупреждение по смисъла на чл. 56 от закона са законосъобразни, като на никое от лицата не е налагана забрана за посещение и участие в масови мероприятия.

В заключение, искам да Ви уверя, че за мен водещ принцип в работата на МВР е спазването на върховенството на закона и категорично няма да допусна да бъдат ограничавани правата на българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев. За реплика – господин Дедев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер! Разбира се, когато Министерството на вътрешните работи работи в посока за укрепване на обществения ред и борбата с престъпността, ние ще Ви подкрепяме, независимо че сме опозиция.

указание от висше политическо ниво, за да се проведе координирано мероприятие на територията на цялата страна? Подобни акции имаше не само в Пловдив, но и в много други градове на България.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дедев, първо, искам да Ви благодаря за изразената готовност да подкрепяте Министерството на вътрешните работи при изпълнение на основните му функции и задачи.

начин. Не бих си представял, че която и да е политическа сила би се ангажирала с криминално проявени лица, които да бъдат организирани по един или друг начин за каквато и да е дейност.

Благодаря Ви, господин Йовчев. Следващият въпрос към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи е от народния представител Веселин Бориславов Вучков относно броя освободени служители на Министерството на вътрешните работи по повод прекратяване на „Сигнално-охранителната

Наред с всичко останало обаче можем много да мислим дали трябваше точно по този начин да се случи отстраняването на МВР и на служителите от услугата СОД – МВР.

договор. Затова отправям към Вас актуалния въпрос: какъв е броят на служителите на МВР – държавни служители или работещи по трудов договор, които са освободени към 1 януари или към днешна дата, с оглед преустановяване на услугата полицейски СОД? Благодаря. Благодаря, госпожо Маринова. Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вучков, във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви предоставям следната информация. Към настоящия момент са прекратени служебните и трудовите правоотношения на четирима служители на МВР. В Областна дирекция на МВР – Плевен, е прекратено служебното правоотношение на един държавен служител, категория „Е” на основание на чл. 245, ал. 1, т. 5 от Закона за МВР при съкращаване на длъжността. Трудовото правоотношение на едно работещо е прекратено и на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда при съкращаване на щата. В Областната дирекция на МВР – Кърджали, е прекратено трудовото правоотношение на две лица, работещи по трудово правоотношение, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда при съкращаване на щата. В другите 25 областни дирекции на МВР, както и в Столичната дирекция на вътрешните работи няма прекратени служебни или трудови правоотношения със служителите на МВР във връзка с прекратяване на „Сигнално-охранителната дейност”. В заключение, искам да Ви уверя, че служителите, ангажирани със „Сигнално-охранителната дейност”, ще бъдат преназначени и ще продължат да изпълняват функциите си в рамките на Охранителна полиция. Това ще позволи да бъде свалена физическата охрана на обекти на МВР, която ще се поеме от „Сигнално-охранителната дейност”. Освободеният човешки ресурс ще бъде пренасочен за усилване на основните дейности на министерството по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Искам да Ви кажа, че процесът продължава и е възможно да се получат в някакви минимални рамки и още съкращения на хора, които са работили. Уверявам Ви, че те ще бъдат минимални, и то единствено и само в случаите, когато няма друга възможност и алтернатива на тези хора да бъде предложена работа в Министерството

Жените, които обаче работят по трудов договор и може би сега ни гледат, дойдоха на много срещи с нас, не само с нашата парламентарна група. Те се тревожат за съдбата си и вероятно много от тях ще бъдат освободени. Ако наистина няма да бъдат освободени, мога да кажа, че съм напълно удовлетворен. Те са служители на МВР, претърпели са всички необходими проверки, имат дългогодишен стаж и спокойно биха могли да поемат и друга работа по трудов договор, дори може би и на държавна служба във Вътрешното министерство.

Много служители се срещат с нас и също проявяват тревога дали ще останат без работа. Наистина работата там е намаляла. Може би да се намери работа на трудов договор в други звена? Не искам да отварям темата за фирмата „Бе

Да се каже: „От 1 февруари, от 1 юни, от 1 юли Вие оставате без работа или ще търсим друг вариант за работа”. Удовлетворен съм по отношение на отговора за полицейския СОД и съм с надежда, че няма много хора да останат без работа, особено в тежките в социално отношение региони от страната. Благодаря, господин Вучков. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.

тъй като имаме категоричното становище, че на така наречения „пост 1”, където става проверка на номерата и сравняването на документите, работата не може да бъде оставена на която и да е частна или държавна фирма,

Благодаря и аз. Следващият въпрос към министър Йовчев е от народните представители Павел Андреев Гуджеров, Здравко Димитров Димитров, Николай Петков Петков, Сливия Атанасова Хубенова и Владимир Иванов Иванов относно протест на земеделски производители на 6 ноември 2013 г. Заповядайте. ноември 2013 г. на автомагистрала „Тракия” до село Труд се проведе протест от животновъдите в Република България. За провеждането на протеста предварително е получено разрешение от получено разрешение от МВР. След приключване на протеста е взето решение протестиращите да отпътуват за гр. София, където да изложат исканията си на управляващите. По времето на пътуването протестиращите са ескортирани от органи на МВР, като през цялото време са заснемани с видеозаписваща техника и също така са записани регистрационните номера на автомобилите. При пътуването са правени постоянни опити за препятстване на протестиращите да пристигнат до София, включително отклонение на бензиностанция и задържане в продължение на 3 до 4 часа. Дори след съобразяване с органите на реда участници в протеста получават призовки за явяване в полицейско управление. През периода декември-януари в полицейско управление един от тях е запознат с протокол, в който е обвинен за нарушение на закона за движение по пътищата. При искане да бъде представен писмен документ какво е нарушението и какво ще бъде наказанието е получен отказ от служителя на МВР. Получена е информация, че предстои издаване на актове на всички участвали в протеста с лични автомобили. При така развилата се ситуация нашите въпроси са: След като премиерът отправи заплаха за уволнение към всеки държавен служител, който участва в протести, това ли е начинът за тормоз и разправа с протестиращи, които не са държавни служители? Защо органите на реда нарушават конституционното право на българските граждани да протестират, препятствайки движението на протестиращите, и кой е дал заповедта? Докога представляваното от Вас правителство и министерство ще си служите с такива посткомунистически милиционерски способи за разправа с мирно протестиращите граждани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Гуджеров. Господин министър, заповядайте за отговор.

във връзка с отправения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. На 6 ноември 2013 г. в района на село Труд, област Пловдив, е проведен протест на животновъдите. Протестът е незаконен. Неговите организатори не са спазили изискванията на чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, защото в законовия срок не са подали уведомление до кмета на община Марица. За осигуряване на обществения ред и безопасността на движението в района на незаконния протест е издадена заповед от директора на Областна дирекция на МВР в Пловдив. 250 граждани със 70 автомобила. Те са декларирали намерение да блокират движението по главен път ІІ-64 в района на село Труд и по автомагистрала „Тракия” в района на пътен възел 7. Осъществяването на такива действия представлява нарушение на разпоредбите на чл. 55, ал. 2 и чл. 58 от Закона за движение по пътищата. Те забраняват организирането на демонстрации на магистрала и спирането на пътно превозно средство за престой или паркиране извън специално обозначени за това места. С евентуалното осъществяване на заявените намерения биха се създали и сериозни предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия. За да изпълнят намеренията си, протестиращите са преодолели изградения полицейски кордон. В резултат на тези действия за около 10 мин. е блокирано движението по главен път ІІ-64. При възстановяване на реда полицейските служители не са използвали физическа сила и помощни средства. На лицето, обявило се за организатор на нерегламентирания процес Бойко Синапов – председател на Националната асоциация на животновъдите, са му дадени устни полицейски разпореждания за стриктно спазване на разпоредбите на чл. 155, ал. 2 и чл. 58, ал. 8 от Закона за движение по пътищата. Въпреки полицейските разпореждания група протестиращи с около 30 автомобила са се отправили по магистрала „Тракия” към София. Те са направили опит за спиране в аварийната и дясната лента, за да блокират движението по магистралата. Останалите участници в протеста са изчаквали на бензиностанция „Петрол” на 121-я километър. Те заявили, че възнамеряват да блокират магистралата. Всички протестиращи, отиващи в посока София, отново са били предупредени да спазват стриктно закона. За недопускане на бавно движещата се колона от автомобили по магистралата и предотвратяване на условия за възникване на пътнотранспортни произшествия, е създадена организация от полицейските служители за поетапно пропускане на групи от по няколко автомобила. Не е възпрепятствано или ограничавано свободно придвижване на граждани по автомагистрала „Тракия”, включително и на протестиращи. По време на протеста не са допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и блокиране на движението по автомагистралата. За административни нарушения на Закона на МВР и Закона за движение по пътищата са съставени два акта, както следва: на лице, направило опит да навлезе като пешеходец на пътното платно на автомагистрала „Тракия” и да организира демонстрация, е съставен акт за неизпълнения на отдадено полицейско разпореждане;

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! След като има само двама човека, които са нарушили закона и реда, както Вие цитирахте, ако се появят тези актове, с които са заплашени моите съграждани, лично ще ги предоставя на Вашето внимание, като се надявам на коректен отговор от Вас. Искам да Ви кажа, че лично ще дам всичко от себе си за противодействие на произволите на правителството срещу мирно протестиращите граждани и ще дам публичност на всеки подобен случай от тази висока трибуна. Благодаря за отговора. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Уважаеми колеги, следва отговор на два въпроса от народния представител Десислава Вълчева Атанасова, които са обединени в един отговор. Въпросите са следните: първият въпрос относно намаляване на престъпността в област Русе, община Бяла, село Дряновец; и вторият въпрос е относно ръста на престъпността в област Плевен. Заповядайте, госпожо Атанасова. Искам да Ви напомня, че времето Ви се удвоява при тази ситуация. Заповядайте да развиете въпросите.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Йовчев, в отговор на друг мой въпрос заявихте, че за охраната на сградата на Народното събрание по повод на продължаващите над седем месеца протести са били похарчени над 2 млн. лв. и са били командировани над 8 хиляди

на която МВР не може да противодейства. И не защото българските полицаи не си вършат съвестно работата, а защото професионалното и политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи считам, че насочва силите не в правилната посока, насочва силите на българската полиция в полза на това да се брани властта и то на всяка цена. Българският парламент вече над седем месеца почернява не само защото е изградена метална ограда около него, а и от униформите на хилядите български полицаи, които се ползват за жив щит. По този повод е и моят въпрос по отношение на ръста на битовата престъпност. На 17 януари в репортаж на Нова телевизия от село Коиловци, област Плевен по повод на поредица от кражби и грабежи директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи заяви, цитирам: „МВР не е шесторъкият Шива, за да разкрие всички извършени престъпления”. Моите въпроси към Вас са: колко са образуваните преписки за извършени кражби и грабежи на територията на селата Коиловци, Мечка и Бръшляница за периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г.

въпреки двете основни предизвикателства, с които Министерството на вътрешните работи трябваше да се справя – миграционният натиск върху България и охраната на реда по време на гражданските протести, не допуснахме ръст на битовата престъпност. Дори за 2013 г. отчитаме спад с малко повече от 1% на общия брой на регистрираните престъпления спрямо тези през 2012 г. По повод на конкретните резултати, за които питате във Вашия въпрос, Ви предоставям следната информация. За периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г. на територията на село Дряновец, община Бяла, област Русе са регистрирани три кражби и два грабежа. По всички случаи са образувани преписки. Една от кражбите и двата грабежа са разкрити, като са установени извършителите – шест лица от село Дряновец. Преписката за друга от кражбите е прекратена от прокуратурата. Към момента само една от кражбите По отношение на финансовия и кадровия ресурс на Районното управление „Полиция” в град Бяла Ви информирам следното. Управлението отговаря за противодействието на престъпността и опазването на обществения ред в три общински центъра – Бяла, Борово и Ценово. Те включват територията на 27 населени места, с прилежащите им землища. В Районното управление по щат са назначени 67 служители. От тях в група „Криминална полиция” работят 10 служители, в група „Охранителна” – 46, „Български документи за самоличност” – един, оперативна дежурна част – шестима служители, трима – в администрацията. Районното управление разполага със седем автомобила, с месечен лимит от гориво – 960 литра. Конкретно за село Дряновец отговаря екип от трима полицейски служители, които използват един автомобил. Полицейското управление в Бяла не разполага със самостоятелна бюджетна сметка и финансирането му се осигурява от бюджетната сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – Областна дирекция на МВР в Русе. Изплащането на работните заплати и допълнителните възнаграждения се осигурява от бюджета на Министерството на вътрешните работи съобразно щата на Районното управление. Комуналните разходи за електроенергия, отопление и вода се отчитат на база реално потребление. Що се отнася до обобщените данни за трите села в област Плевен – Мечка, Коиловци и Бръшляница, то те са следните. За периода 1 юни 2013 – 15 януари 2014 г. на територията на трите села са регистрирани 61 кражби, по които са образувани съответните преписки. През отчетния период няма извършени грабежи и тежки престъпления. Към момента 13 от кражбите са разкрити, 24 от преписките са прекратени, а по останалите 24 работата продължава. За превенция и противодействие на битовата престъпност за трите села са набелязани конкретни мерки от Областна дирекция на МВР – Плевен. Те са, както следва: ежедневни специализирани полицейски операции в тъмната част на денонощието по план, утвърден от директора на Областната дирекция; - засилено полицейско присъствие на и около територията между Мечка и Коиловци в тъмната част на денонощието чрез изграждане на секретни постове на основните междуселски пътища, водещи към Коиловци и Бръшляница; планира се изграждане на система за видеонаблюдение на възловите кръстовища на трите села, входни и изходни артерии с изградени два пункта за пряко видеонаблюдение; - командировани са двама полицейски служители за работа по сигнали на граждани в селата Мечка и Коиловци; - създадена е организация в почивните дни на седмицата да се дават дежурства от патрулна двойка за посещение на местопроизшествията; сформирана е работна група от четирима служители от Районното полицейско управление – Пордим, с цел подпомагане дейността на полицейския участък в Славяново, като приоритет е криминалният контингент на селата Мечка и Бръшляница. В заключение, искам още веднъж да Ви уверя, че ефективното противодействие на битовата престъпност е приоритет номер едно в работата на МВР за 2014 г. Вече са предприети и конкретни мерки в национален мащаб за повишаване на ефективността. Тези мерки включват: - разпределение на полицейските сили съобразно концентрацията и характера на престъпленията или, иначе казано, полицаят да бъде там, където има нужда от него; бърза реакция след получаване на даден сигнал; - ефективен контрол върху криминалния контингент в сътрудничество с общините и частните охранителни фирми; - не на последно място, по-тясно сътрудничество с гражданското общество след влизане в сила на новия Закон за МВР чрез изграждане на система за използване на извънщатни сътрудници. Благодаря Ви. Благодаря и аз. Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика в рамките на четири минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, добре е, че са заложени мерки за 2014 г. както Вие се изразихте, „полицаят да бъде там, където има нужда от него”. Мисля обаче, че след седем месеца се установи, че няма нужда българският парламент да се пази от народната любов от над 8000 полицаи – твърде дълъг срок за хората, които живеят в тези села. Тъй като на 17 януари, гледайки репортажа на Нова телевизия, бях потресена от това, което се случва, бих Ви посъветвала Вие също да помолите да Ви се предоставят тези кадри.

били са претърсвани – цялото им имущество, всичките им налични пари са изземани. Считам, че тази мярка за това да се намали ръстът на битовата престъпност, идва много по-късно, отколкото е наложително да се случи и отколкото като период са обществените очаквания на хората. Това, че в село Дряновец, област Русе има извършени три кражби за последните шест месеца, за съжаление, не се дължи толкова на работата на Министерството на вътрешните работи. Дължи се на добрата организация, която е създадена в самото село. Дължи се на кмета на това кметство. Дължи се и на хората, които сформират доброволни патрули и обикалят денонощно – охраняват не само домовете си, но и селскостопанската си продукция. Считам, че е недопустимо през 2014 г. в България да има сформиране на доброволни отряди за бранене на имуществото. Нали затова българските граждани плащат своите данъци? Както считам, че е недопустимо да има и доброволни отряди, които да арестуват протестиращи. Мисля, че когато беше времето да има реакция от Ваша страна, не чухме категоричен отговор. За съжаление, всички тези мерки, които набелязахте – и секретните постове в селата в област Плевен, и ежедневните операции, и патрулните двойки, и така нататък, едва ли могат да върнат спокойствието и съня на тези хора. В тези села са останали хора над пенсионна възраст. Те са обезлюдени. Тези хора се чудят как да се справят с битовата престъпност и с групите, които вилнеят на територията на тези села. И ако наистина Вие искате да има реална и добра оценка на обществото от усилията, които полагат служителите на МВР, то трябва тези мерки не само да останат написани в отчет на министър или предложени от главен секретар. Те трябва да се изпълняват.

Дали изпълнението им няма да остане просто на хартия, и дали хората от тези населени места

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, съвсем накратко искам да опровергая това, което казвате. В момента, в който се появиха така наречените „граждански патрули“, които да арестуват български граждани, без значение какви са те и в какво качество се намират на улицата, реагирахме веднага. И ще реагираме всеки път, когато се появи каквато и да е форма на самоуправство. Уверявам Ви, че и за в бъдеще ще бъде така. Искам да Ви кажа, че не само съм се запознал с тези кадри. Запознал съм се и с други кадри, с други данни. Изключително сериозно гледаме на този въпрос. Изцяло сме съпричастни към болките и страданията на тези хора. Наистина това, което се случва, е нещо, което е абсолютно недопустимо, но в тази връзка искам да Ви кажа, че този проблем не е от един месец, от два, от шест, от година, от две или от три! и примерът, който дадохте с връзването на хората, е от 2009 г. Така че сами разбирате, че явно решаването на един такъв проблем няма да може да стане в рамките на няколко месеца. Но аз Ви гарантирам едно – в рамките на няколко месеца ще имаме сериозно подобрение! Ще имаме успех и в тази посока! Това Ви го гарантирам. И още веднъж искам пред Вас и пред всички народни представители да потвърдя решимостта

преди седмица в Софийския университет. Изненадан съм от наглостта, която проявяват колегите от ГЕРБ – да задават въпроси за циганската престъпност, за битовата престъпност, както я наричате в полицията, но всъщност е циганска престъпност. Четири години не Ви чух да употребите думичките „битова“ или „циганска престъпност“, пази Боже! Цветан Цветанов даже го бях кръстил Дон Цеци. Той правеше всичко възможно да защитава тези хора. И в тези плевенски села Мечка, Коиловци, където ние от „Атака“ многократно сме ходили, сега – да проявявате тази фалшива загриженост, надявам се хората да оценят фалша във всичко това. Но като споменавам село Коиловци – там пък френският посланик дължи отговори:

Вие като министър работите по определени закони. Точно на какво законово основание го информирахте, в качеството му на какъв – на председател на БСП, на народен представител, на председател на парламентарна група? Също ми е интересно кои други партийни лидери сте информирали за това, това, което, според Вас или Вашия служител, се е случило на летище Варна? Ползвам повода и да попитам: има ли посланици, които сте информирали през тази вечер, ако евентуално сте ги информирали, какво са Ви казали, споделили, инструктирали... С интерес ще изчакам Вашия отговор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Чуколов. Господин министър, заповядайте.

в отговор на поставения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че при ситуации, когато възниква инцидент, който може да има широк обществен отзвук или пряко касае функционирането на други държавни институции, като министър на вътрешните работи смятам за свое задължение своевременно да информират съответните институции. Считам, че тази практика е изцяло в духа на етичните междуинституционални отношения във всяка една правова, демократична държава. За мен това е управленски подход, който прилагам във всички подобни ситуации, например през лятото на миналата година, когато газови бутилки предизвикаха силен взрив в центъра на София и до първоначалното изясняване на ситуацията се появиха опасения за извършен терористичен акт, също своевременно информирах съответните институции за случилото се. В конкретния случай за инцидента с лидера на Парламентарната група на Партия „Атака“ – господин Волен Сидеров, съм информирал представители на изпълнителната, законодателната власт, както следва министър-председателя на Република България, председателя на Народното събрание, председателите на парламентарни групи, подкрепящи правителството. Чужди посланици не съм информирал. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър. За реплика – господин Чуколов, заповядайте. След като приключи и това питане, госпожо Атанасова, ще Ви дам думата.

американския посланик или на френския, но какво сте им казали? Казали сте, предполагам, следното – стана нещо на летище Варна, моите служители ми докладваха какви лоши неща правили представителите на „Атака“, просто ей така, защото няма какво друго да правят по летищата. Откъде идва тази информация? От полицая Костадин Колев. Ето, да Ви покажа снимки на полицая Костадин Колев, който си е – спортистче, както се казва. Спортистче! Спортистче, което какво друго е показал на профила си във фейсбук? (Показва какво е това? Зоба, както му казват. Той си го е написал в коментарите. Как взема забранени субстанции, за да бъде спортистче. Същото спортистче – ето (показва снимки), как си харесва Бойко Борисов. Във фейсбук – на личния му профил, който да Ви кажа, че той, след като разбра, че имаме достъп до този профил, го закри и просто по този начин потвърди информацията. Костадин Колев, който казва: „Роден да бъде злобен“. Тук отдолу си говорят как наистина е така – трябва да си злобен в България. Който харесва Бойко Борисов – същият Костадин Колев. Тази информация Вие просто сте препредал на лидерите на партиите, които подкрепят това правителство. И на профила си Костадин Колев във Фейсбук е сложил и вафла „ББ“ – просто, ей така, да няма някой, който да не е сигурен, че харесва ГЕРБ и Бойко Борисов. На показанията на този господин Костадин Колев се гради и цялото обвинение срещу Сидеров. Цялото искане за сваляне на имунитета му! Ей този, същият Костадин Колев! Вместо да се обадите тогава на една партия, която не подкрепя това правителство, да попитате нейния председател какво всъщност се случи на летище Варна, превратно, без да изясните информацията и ситуацията докрай, Вие сте информирали тези лидери, след това и прокуратурата, и след това цялото българско общество, за да си състави пак превратната, невярна, грешна преценка при описване на ситуацията, че пак „Атака“, пак скандали, пак нещо лошо. А пък ние, които бяхме там, и знаем какво се случи, направихме ето тази снимка на същия Костадин Колев (показва снимка), сигурно може би по времето, когато Вие сте информирали Станишев и останалите – снимка, на която се вижда как Костадин Колев 40-50 минути след предполагаемия удар, на розовите му бузки няма нищо. Няма нищо! И пак Ви призовавам, и от тази трибуна призовавам и прокуратурата, и хората, които би трябвало да се занимават с това – разпитайте ни най-накрая, изискайте снимките, които сме направили най-накрая и тогава да видим кой е крив, и кой е прав, и тогава да видим кой на кого ще трябва да се извинява.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, още веднъж искам да изразя и пред Вас своята увереност, че в рамките на

Имате думата за процедура по начина на водене – заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Първо, съжалявам, че толкова късно ми се даде думата за процедура. Тя беше по повод на предходния зададен въпрос. Считам, че не следва някой от парламентарната трибуна да говори за виновност и за наглост, и то по теми, по които вероятно наистина по обективна преценка има господин Йовчев. Считам, че хора, които...

Госпожо Дамянова, заповядайте Вие развийте темата на Вашия въпрос и не ме учете.

обявихте, че възнамерявате да направите промени в начина на финансиране на системата на предучилищното и училищното образование. Веднъж обаче Вие говорите за оптимизация на делегираните бюджети, втори път говорите за промяна на формулата, трети път говорите за съвършено нова стъпка в начина на финансиране. Министърът на икономиката пък от своя страна заяви на една кръгла маса в страната, че делегираните бюджети трябва да бъдат премахнати. Използвам случая да припомня както на Вас, така и на министъра на икономиката, така и на депутати от управляващите партии, които поемат подобни ангажименти на различни форуми в страната, че делегираните бюджети бяха въведени в цялата страна от правителството на господин Станишев, и то след силен натиск и учителска стачка, в която дейно лице – основно действащо лице, бих казала, беше и настоящият премиер господин Орешарски. Делегираните бюджети гарантираха няколко неща. На първо място, прозрачност на критериите за финансиране. На второ място, по-голяма самостоятелност на училищата. Делегираните бюджети се доказаха като един от ефективните начини за подобряване на разходната ефективност на системата на училищното образование. Не на последно място, делегираните бюджети осигуриха и вдигането на учителските заплати. Да, системата има своите недостатъци. Те трябва да се преодолеят. Системата трябва да се усъвършенства, и то основно по отношение на механизмите за отчетност и за контрол. Такива между другото има разработени в Законопроекта за предучилищно и училищно образование, внесен от нас. Единият от тях например касае правомощия на Обществения съвет, който се състои от родители и представител на общината; правомощия по съгласуване и контрол на училищния бюджет, което, от една страна, ще подобри рамката за отчетност, от друга страна, пък ще повиши отговорността на директора към външните заинтересовани страни, така че обърнете внимание на тези текстове в нашия законопроект. Тоест промяна да, но не и премахване на делегираните бюджети, защото, ако парите не следват ученика и детето, какъвто е принципът им, то тогава питам аз: кого ще следват те? Вероятно депутати от управляващите партии, които ще имат по-силно лоби в Министерството на образованието и науката и по този начин парите ще се пренасочват към един или друг регион, или към едно или друго училище. И в двата случая учениците ще липсват от тази схема.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Дамянова! Министерството на образованието и науката оценява въведената през 2008 г. система за делегираните бюджети в училищното образование като една успешна мярка. Безспорни са положителните последици от въвеждането на делегираните бюджети – Вие сама ги казахте, върху самостоятелността, инициативността, прозрачност, ефикасност и ефективност при управлението на ресурсите на ниво „училище”, но всяка система има нужда от усъвършенстване. Какво налага усъвършенстването? На първо място, ние използваме понятието „делегирани бюджети” в системата на училищното образование в широк смисъл, който включва и модела на разпределение на средствата. А в тесен смисъл понятието „делегирани бюджети” обхваща само децентрализацията на правомощия и отговорности към директорите на училища. В една система с над 2500 училища, Вие знаете, 269 финансиращи органи, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, всеки е със своята специфика и произтичащата от това висока сложност на финансовите взаимоотношения. Безспорно е, че каквито и правила да бъдат въведени, те имат непрекъснато нужда от обновяване и усъвършенстване. Финансовият модел в системата трябва да държи сметка за равния достъп и подчертавам – качеството на обучение, като осигури относително равни финансови предпоставки за дейността на всяко едно училище и насърчи усилията за подобряване на образователните резултати. Мерките за подобряване на механизмите за разпределение на средствата за училищата ще продължат. В момента анализираме механизмите за включване на допълнителен компонент за финансиране, базиран на оценката за приноса на училището за развитието на учениците.

подготовка се предвижда усъвършенстване на системата на делегираните бюджети и превръщането им в инструмент за равнопоставено развитие на училищата, като се отчита в по-голяма степен за развитието на учениците, а не само техният брой, или искаме да обвържем делегираните бюджети с качеството. За 2014 г. са увеличени единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, включително и средствата на защитените на защитените училища. Увеличението обхваща всички стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието, като за общообразователните училища средният процент за увеличение е 1,3, а за професионалните училища – 2,8. Чрез увеличените стандарти са осигурени допълнителни средства в размер на 20 млн. лв. Общият размер на разходите за образование през 2014 г. е 143 млн. лв., като 100 млн. лв. от тях са заделени като резерв за финансиране на структурни мерки и програми за развитие на образованието, свързани с въвеждането на стандарт за финансиране и на извънучилищните педагогически учреждения, въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии, закупуване на училищни автобуси и развитие на материалната база. Разработени са и нормативни промени, свързани с подобряване на механизма на разпределение на средствата чрез въвеждането на задължително изискване във формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти на ниво първостепенен разпоредител с бюджетните кредити – да бъде включен допълнителен компонент за условно постоянни разходи, който да гарантира минимално необходимия финансов ресурс за издръжка на малките училища. Министерството на образованието и науката ще работи за усъвършенстване на делегираните бюджети, а не за тяхната отмяна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо министър. Госпожо Дамянова, заповядайте за два уточняващи въпроса. Разполагате с две минути. разбирам, че за Вас има много новости в системата на средното образование. Не Ви е тема. Ежедневно правите своите лични големи открития в системата. Само ще Ви припомня, че и в момента, и до 2014 г. финансиращият орган разпределя средствата, получени по единните разходни стандарти между училищата и детските градини въз основа на формула за всяка отделна дейност, базирана на единен стандарт и брой ученици плюс допълнителни фактори, които определят неравенствата в разходите за дете и ученик. Тоест компонентите, за които Вие говорите, вече ги има и отдавна функционират на общинско равнище. От отговора Ви така и не ми стана ясно в каква посока смятате да усъвършенствате делегираните бюджети. Аз Ви подсказах Ви подсказах – ясни механизми за отчетност и контрол. Имам обаче два допълнителни въпроса. Говорите много за малки училища. Споменахте ги и в отговора си. Какви са Ви обаче критериите за малко училище? Ако вземем например, че малко училище е със 100 ученици, то училище със 101 ученика вече няма ли да е малко? Малко ли е училище в центъра на Варна, например, в което няма ученици, но в съседство на него има 2-3 училища, които се радват на изключително голям интерес от страна на родителите? Вторият ми въпрос е свързан с така наречената от Вас „добавка”. То не е добавка – защото допълнителни пари няма за условно постоянни разходи – която е определена с постановлението за изпълнението на държавния бюджет. Каква е формулата, по която определихте, че този размер е еднакъв за всички училища в страната – 2614? Еднакъв и за Перник, еднакъв и за Пловдив. Как определихте минималния размер 27 хил. лв.? Това допълнителни критерии ли са? Само ще Ви припомня, че такава добавка има във формулите на Столичната община от три години,

Госпожо министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, трябва да отговоря първо относно моя опит. Считам, че имам достатъчно опит и не са необходими години наред, за да се набира опит. Когато човек работи в екип, когато има добри

и усъвършенстването на делегираните бюджети е това, че да намалим разликата, която се получава във финансирането на различните училища, от една страна, което води и до различно заплащане на учителите, от друга страна. Неслучайно от тези осем процента, които бяхте обещали

Това е нашият стремеж. Мисля, че той ще бъде общ стремеж – да минимизираме разликата между малките и големите училища, защото нашето мото е „Равен достъп и равно качество за всички деца”. Не бива да има разлика дали училището е в центъра на Варна или в някой по-малък град, както Вие посочихте. Да, знам, че има допълнителни фактори във формулите, по които се определят и сега делегираните бюджети. Затова казваме „усъвършенстване”, а не „нова система на делегираните бюджети”. Усъвършенстване в смисъл – нека в по-малките училища, които показват много добри резултати, да има коефициент, който ще мотивира и учителите, и учениците да показват тези по-високи резултати. Това е тъй-наречената „добавена стойност”. Тя не се определя само еднократно, едномерно в момента: да, това е средният успех 5,50. Тя се определя с приноса – какъв е бил преди четири години и какъв ще е след четири години. Тези допълнителни фактори, които сега са въведени, си остават. Искаме да въведем и нови. Относно критериите за малко училище. Такива не са необходими. Броят на учениците си е брой на учениците. Аз не казвам, че ще дадем само на малките училища. Напротив, ние ще дадем на тези училища, които показват добри резултати. Не бива да бъркаме защитените училища, където държавата помага, с малки училища, или поне аз не съм Ви разбрала. Относително разбрала. Относително постоянните разходи дават въздух на училищата да могат да си посрещнат ежедневните разходи, особено през зимата, а от частта от делегирани бюджети да отиде за заплащане на учителите. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Така и не ми отговорихте на въпроса какви са критериите Ви за малко училище. Едно нещо разбрахме – искате уравниловка, независимо дали училището работи, дали училището, учителите и директорът полагат усилия, за да привличат повече деца, защото децата и родителите им не предпочитат училищата, които не са добри. Вие искате да ги изравните всички. Това разбрах. Освен това не разбрах каква е формулата, по която определихте 27 хил. които да влязат във формулата за всяко училище. Само ще кажа, че благодарение на Вашия екип Вие като министър на образованието и науката взехте две изключително погрешни решения, които ще доведат до тежки последици в системата на образованието – на предучилищното и училищното образование.

Тази добавка, за която говорите, се разпределя от единните разходни стандарти. Това не са допълнителни средства, което означава: имаме едни и същи пари, които обаче ще се преразпределят по различен начин, което ще означава на практика, че ще има училища, които ще получат по-малко пари в сравнение с миналата година, защото на национално равнище пари за тази добавка няма. Говорите за някакви 14 милиона. Ами 2614 са само училищата. Като го умножим по 27 хиляди, прави 70 578 000 лв. Тези пари, госпожо Клисарова, ги няма в бюджета. Няма ги! И другото Ваше решение, което ще заложи втората бомба в училищните бюджети и бюджетите на детските градини, е решението Ви част от средствата за образование да се утвърдят и да се изплащат 95%. Това са средствата за стипендии, средствата за защитени училища, средствата за учебници и учебни помагала, независимо че с колегите предложихме тези средства да се изплащат на 100% и Вашите колеги от управляващото мнозинство не го приеха. По отношение на финансирането на качеството ще си говорим допълнително. Питам

е напредъкът? Вие и правителството, което представлявате, ще превърнете България в единствената държава, в която ще се обособят региони на образователната бедност. Вие си носите отговорността за това! Следва въпрос от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно осигуряването на учебни материали за ученици с нарушено зрение, ползващи „Екранен четец”. Госпожо Дамянова, заповядайте. Госпожо Клисарова, през 2012 г., със съдействието на екипа на „По света и у нас”, за което използвам случая да поздравя колегите от Националната телевизия, при мен дойдоха две деца – ученици в софийски училища, с нарушено зрение, които се обучават интегрирано в общообразователно училище и използват Програмата „Екранен четец”. Те споделиха пред мен болката си за това, че не са осигурени учебни материали за тези деца в училищата. Вследствие на този подаден сигнал за неравен достъп до образование с колегите в министерството проведохме среща с абсолютно всички издателства, които поеха ангажимента текстовете на учебниците да бъдат адаптирани за въпросната програма.

но той е актуален и до днес, защото получих отново сигнали от ученици от цялата страна, включително и от двете деца от София, че, за съжаление, те все още не разполагат с всички учебници за тази година. Въпросът ми към Вас е: на какъв етап е осигуряването на учебни материали за тези деца, които са с нарушено зрение, които се обучават в общообразователни училища и използват Програмата „Екранен четец”? ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова. Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, редът и условията за осигуряване на учебници и учебни помагала, предоставени за безвъзмездно ползване, са определени с Постановление на Министерския съвет № 104 от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала. За учениците с нарушено зрение комплектите учебници и учебни помагала се адаптират и отпечатват на брайлов шрифт. През 2013 г., с цел разширяване на възможностите за качествено обучение и улесняване на достъпа до образование, министерството инициира изменение и допълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала. Въпреки че не съществува нормативен ангажимент, с оглед подпомагане на обучението на децата с нарушено зрение, през учебната 2012-2013 г., по решение на министерството са подготвени материали по някои учебни предмети за ученици с нарушено зрение, които ползват „Екранен четец”. Експертното становище на специалистите, работещи с ученици с нарушено зрение по отношението на обучението чрез „Екранен четец”, е следното. Този начин на обучение и самоподготовка не е възможен за учебните предмети по природо-математическия цикъл, тъй като те съдържат в значителна част формули, задачи и схеми. За учебниците от І до ІV клас не се препоръчва обучение чрез „Екранен четец”, тъй като в учебниците има малко текст и повече картинки и илюстрации. Освен това в началния етап учениците се ограмотяват, а при ограмотяването е важно и необходимо използването на брайлов или уголемен шрифт. Програмата може да подпомага обучението на учениците, но не позволява то да се провежда единствено и само чрез нея поради редица ограничения на самата електронна система – не чете формули, не чете задачи, карти, схеми, картини и други. В този смисъл не може да се говори, че това са електронни варианти на учебници, тъй като не всичко от съдържанието на учебника може да бъде предадено през Програмата „Учебен четец”. Учебните материали, подготвени за работа, не заместват отпечатвания на брайлов шрифт вариант или плоско печатното издание на учебника. Към настоящия момент в Министерство на образованието и науката (МОН) е постъпило искане за осигуряване на учебни материали за работа с „Екранен четец” за двама ученици с нарушено зрение. Учебните материали, които е възможно да се адаптират за работа с програмата, са изпратени на електронните адреси на учениците. Останалите заявени заглавия не са одобрени от МОН и не са включени в списъка, утвърден от министъра. Не се адаптират за работа с „Екранен четец”, тъй както, както казах, програмата не позволява четенето на формули, задачи, карти, схеми. Няма техническа възможност за адаптиране на учебниците. Издателствата не разполагат с твърдите носители на информацията на учебниците или не притежават правата към настоящия момент. оказва възможната подкрепа при обучение на учениците с нарушено зрение чрез учебници за брайлов шрифт и чрез специално подготвени учебни материали за работа. Министерството разполага с 87 учебника между V и VІІ клас.

Госпожо Клисарова, не съм доволна от отговора Ви. Моля Ви да кажете на Вашия екип, когато се приберете след контрола в министерството, да не Ви предоставя информация, която ми е предоставена и на мен миналата година, в качеството ми на заместник-министър. Аз нямам амнезия, помня много добре какво сме разговаряли с експертите, докъде сме стигнали. Моят въпрос към Вас беше: има ли продължение на тези действия? Всъщност от отговора Ви разбрах, че положението е замръзнало на месец март 2013 г. март 2013 г. Между другото, аз се надявах, че няма да прочетете текста, че не съществува нормативен ангажимент за подпомагане обучението на деца с нарушено зрение. А морален ангажимент няма ли, госпожо министър? Къде отива законовото изискване за осигуряване на равен достъп до образованието? На 27 февруари се навършват две години, откакто Конвенцията откакто Конвенцията за правата на хората с увреждания беше ратифицирана от Четиридесет и първото Народно събрание. На 27 февруари честваме две години от подписването. Там има изисквания, а Вие ми отговаряте, че не съществува нормативен ангажимент да подпомогнем децата със специални образователни потребности. потребности. Между другото, следващият въпрос, който трябва да зададете на екипа си: какво се случва с тези 70 деца, които бяха открити Имате двама заместник-министри с ресор „Средно образование”. Да си бяха разделили по 35 и да проследят тази година тези деца имат ли нужда от учебници, от какви учебници имат нужда и съответно да бъдат осигурени. Как така са само двама ученика, а миналата година са били 70? Какво се случва с останалите 68 ученика? Обърнете внимание и на директорите на училищата. Ще Ви връча едно предложение на един от учениците. Това е предложение за следващите стъпки, които трябва да направят, така че наистина да гарантираме на тези деца

Ще кажа само две думи. Това, че всички се грижим за децата със специални образователни потребности е факт, и така и ще бъде. Посетила съм такива училища. Относно учебниците аз казах: в момента Министерство на образованието и науката разполага с 87 учебника. Всеки, който пожелае – от ученици или директори, на никой няма да бъде отказано. Имаме готовност при необходимост да бъдат изпратени на съответните ученици. Благодаря. Следва въпрос от народния представител Корнелия Добрева Маринова относно политиката на Министерството на образованието и науката в системата на висшето образование при подготовка на учители. Госпожо Маринова, имате думата. КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е продиктуван от много причини. Ще започна от това, че като дългогодишен учител и директор на училище установявам, че има известно, меко казано, несъответствие между учебните предмети в учебните планове на средното училище и специалностите, които предлагат висшите учебни заведения, подготвящи учители. Всъщност напълно подкрепям автономията на висшите училища, но ми се струва, че трябва да се положат усилия по отношение на хармонизирането точно на тези учебни планове със специалностите, които ВУЗ-овете обявяват. обявяват. Ще започна с това, че културно-образователна област „Природни науки и екология” включва учебен предмет „Човекът и природата”. В този учебен предмет се компилират знания от различни научни области – биология, физика и химия. Оказва се така, че учителите, които преподават по този предмет, най-често имат една-единствена специалност. Оттам насетне, за да се създаде необходимата професионална пригодност, преминават през квалификация. Госпожо министър, тази квалификация често пъти продължава по пет дни. Учителите са неуверени в останалите научни знания по предметите, по които те не са специалисти, което, разбира се, ги затруднява. Да не говорим за това, че в малките населени места по този предмет често пъти се доформира норма преподавателска заетост на учители с друга специалност. И понеже всички ни е грижа за качеството на образованието, и понеже определено висшите училища напоследък стесняват все повече стесняват все повече специалностите, които обявяват, си позволявам да Ви задам следния въпрос: каква е политиката на МОН в работата с висшите училища при подготовката на учители и каква е Вашата визия за по-успешно осъществяване на връзката между средното и висшето образование? Благодаря, госпожо Маринова. Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Маринова! Базовата подготовка на учителите се организира в училища и висши училища, получили акредитация по професионалните направления от областите с образование и педагогическите науки. Ние оценяваме подготовката на учителите при добиване на висше образование и последващи обучения за придобиване на нова квалификация или за повишаването й като много важен фактор за постигане на необходимото качество в системата на средното образование, което е наша цел. За осигуряване на приемственост в професионалното развитие на учителите е необходимо и засилване на координацията между първоначалната професионална подготовка и повишаване на квалификацията чрез организация на обучението, в това число на работното място на учителя. Към момента се разработва проект за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри за периода 2014-2020 кадри за периода 2014-2020 г. и целта е България да има изградена единна ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалификация и професионално развитие на педагогическите кадри, усъвършенстване на нормативна уредба, оптимизирана институционална и информационна среда. За постигане на стратегическата цел се предвижда и включване на система от следните мерки за привличане и задържане: разработване на система от стимули за насочване на зрелостниците към педагогически специалности осигуряване на целеви стипендии; актуализиране на учебните планове във висшите училища по специалност от професионални направления в различните области на висшето образование, особено подчертавам педагогическите науки, с разширяване и на практическото обучение; осигуряване на средства за българските студенти от педагогическите педагогическите специалности в български и чуждестранни висши училища за практическа практика и стажове, включително стажове в дистанционнна форма върху национални европейски програми; осигуряване на подкрепяща среда за млади педагогически кадри като осигуряване на възможност за кредитиране; поемане на битови и транспортни разходи, допълнителна квалификация. Чрез изпълнение на проекта за по-качествено образование, финансирано от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, усилията на министерството са насочени към подготовката на учителите за работа с нов образователен пакет, съдържащ съвременни държавни образователни изисквания за учебното съдържание, учебните планове и учебните програми в общото образование за всички образователни етапи и степени за преодоляване на ключовите компетентности и интегриране на знания. Постигането на ключовите компетентности в новите програми ще се осъществява преди всичко чрез тяхната по-голяма практическа насоченост и чрез използването на интегриран подход. По-добрата взаимовръзка между средното и висшето образование се постига чрез реализиране на планираните дейности.

Уважаеми господин председател, госпожо Клисарова! Искрено се надявах да чуя нещо по-конкретно по отношение на грижата на министерството и базовата научна подготовка на учителите по тези предмети, които предлагат обединено научно знание от различни научни дисциплини. Много ми се иска да кажа, че това е интегрирано научно знание, но ние сме далеч от постигането на тази цел към настоящия момент, а всъщност към нея би трябвало да се стремим. Питах Ви за базовата научна подготовка и каква ще е политиката на министерството по отношение на подготовката на учителите с по-широк спектър от специалности точно с оглед на нуждите на съвременното образование, защото в момента има висши училища, които предлагат специализация – едногодишна, задочна или присъствена, по този начин да се разширяват професионалните компетентности на учителите. Но това всъщност е следдипломна специализация, а системата има нужда, уверявам Ви, от действащи учители с достатъчно широк спектър на научна подготовка в момента. Искрено са надявах, че ще намеря отговори в Стратегията за развитие на висшето образование тази, която в момента се обсъжда, но и там не намирам критерии за обвързаност на държавната поръчка с обществените потребности. Ние всички знаем, че такива потребности са точно нуждата от инженерно-технически и педагогически кадри, свързани с природните науки.

Категорично има нужда от промяна в учебните планове и програми в обучението по педагогическите специалности и не само по тях. Затова стратегията е качена на страницата на министерството и аз се надявам на много ползотворни предложения от Ваша страна, които ще бъдат обсъдени и включени в стратегията. Следва питане от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно политиката на Министерството на образованието и науката по отношение на учебните програми от І до ХІІ клас. Заповядайте, госпожо Дамянова. В началото на Вашия мандат и от Вас, а и в Програмата на правителството е посочено, че един от приоритетите Ви е създаването на нови държавно-образователни изисквания, на нови учебни програми, на нови учебни планове. Слава Богу, уточни се в предишния парламентарен контрол – първия, в който участвахте, защото този Ви е втори, че промяна от гледна точка на разпределение на часовете по предмети няма да правите. През 2011 г. – сигурно сте имали вече възможността да се запознаете, Министерството стартира цялостна реформа в училищното образование, като целта на тази цялостна реформа беше да се осигурят необходимите за добра реализация на децата ключови компетентности. По проект „Подобряване на качеството на общото образование” се предприеха стъпки за актуализиране и синхронизиране на целия пакет от образователни документи с новата структура на образование, заложена както в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен и разработен по време на управлението на ГЕРБ, така и структура, която е заложена в Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, приета от тройната коалиция преди управлението на нашата политическа партия. бяха разработени и съответно проекти на усъвършенстване на държавно-образователни изисквания за учебно съдържание за задължителната подготовка за начален и прогимназиален етап, бяха разработени нови държавно-образователни изисквания за учебно съдържание за общообразователна общообразователна подготовка за двата гимназиални етапа, бяха разработени и проекти за петнадесет проекта на държавни и образователни изисквания за профилирана подготовка за ХІ и ХІІ клас. Разработени бяха и 117 проекта на учебни програми за задължителна подготовка по всички учебни предмети от І до ХІІ клас. Част от тях бяха преминали през рецензии, кръгли маси, допълнителни обсъждания и както знаете, в края на нашия мандат на сайта на Министерството на образованието бяха публикувани 72 проекта на нови учебни програми за профилирана подготовка и 14 проекта на учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити по профилиращите предмети. огромно количество работа от огромен брой хора – по дискусии, кръгли маси, обсъждания и така нататък. При изготвянето на проектите на учебните програми ние спазвахме няколко принципа. На първо място, олекотяване и осъвременяване на учебното съдържание с цел по-добра по-добра практическа насоченост. Беше постигнато съотношение 60% теми за нови знания, 40% теми за практически умения, превес на очакваните резултати, въвеждане на ключовите компетентности, които, както знаете, са препоръчани от Европейската референтна рамка. Доколкото разбирам, Вие свалихте, разбира се, всички тези проекти от сайта на министерството. Вървят в момента някакви анкети и проучвания. Моят въпрос и питането ми към Вас е: кои са основните принципи, кои ще бъдат основните акценти в учебните програми, които Вашият екип ще разработи в идващите месеци? Благодаря, госпожо Дамянова. Госпожо министър, заповядайте за отговор на питането. МИНИСТЪР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 политиката на Министерството на образованието и науката се формира въз основа на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и г.). Стратегически документ в системата на народната просвета е законът, който урежда отношенията в средното образование. Проектът на този закон предвижда нова образователна структура и във връзка с това за по-качествено образование, както казахте, се разработиха пакет от документи за това образование. Вие казахте какво е направено по проекта, няма да го повтарям. Трябва да подчертая, че по този проект, абсолютно сте права, са работили много хора, с много екипи, в резултат на което са изхарчени много средства и в резултат на което след публикуването на програмите на страницата на министерството, се предизвика едно голямо, мога да кажа, всенародно недоволство от предложените програми,

е изключително необходима електронната платформа за националното допитване на всички учители – не само по български език и литература, което вече е свършено, а също така да бъдат допитани и учители по история, и останалите учители, които виждат съответните програми на страницата на министерството. Относно Български език и История. Вие знаете за всички срещи, проведени за последните три месеца в министерството, като на 10 декември се състоя и среща с представителите на посочените институции по-горе – БАН

на предпоставки за повече време за преговор, обобщение или това, което казахте – 40:60 процента. Искам да подчертая, че всички наши общи усилия на национално ниво трябва да бъдат насочени, и това е най-основната задача, която си поставя министерството, към повишаване на функционалната грамотност на нашите ученици. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Клисарова. Уважаеми дами и господа, искам да Ви съобщя, че времето за парламентарен контрол ще бъде удължено с 20 мин. за компенсация на изразходваното време за изявления от парламентарните групи. Госпожо Дамянова, имате думата за два уточняващи въпроса. Госпожо министър, със сигурност сте забравили какво е заложено в този проект или просто не сте се информирали достатъчно – екипът пак не си е свършил работата! С този един милион – аз прочетох, даже пропуснах да спомена и още няколко от дейностите, които бяха изпълнени. Всичко, което беше заложено като дейности, със съответните финансови измерения, беше спазено. Освен това това към месец април, ако не се лъжа, имаше и доклад-одит на управляващия орган по този проект, нарушения не бяха констатирани. Така че нека да се съсредоточим върху работата, защото аз не зная за последния месец колко жалби имате, но Вие сте в това министерство от месец май. Само да Ви напомня, че ние не сме в Министерството на образованието отначалото на месец март 2013 г. Така че към кого са жалбите, това е отделна тема. По програмите до VІІ клас, които бяха публикувани, докато докато ГЕРБ беше в управлението, нямаше нито една жалба. Разбира се, винаги има хора, които имат различно мнение. Няма как да имаме единомислие по различни въпроси. Трябва обаче да признаете,

като се започне от закон, и цялостна промяна на учебните програми от І до ХІІ клас. (Шум и реплики от КБ.) Защото като отговорни управляващи ние искаме да гарантираме на децата ни практически знания и успешна реализация. Това трябваше да се случи не през 2011 г., а още през 2000 г., когато България участва за първи път в международното изследване по грамотност PISA. Тогава 40% от българските деветокласници

пренасочени ли са средства от Проекта за по-качествено образование към други проекти и съответно колко са тези средства? Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, ще започна с нещо, което вече два пъти повтаряте, че екипът ме подвежда – моят екип! Екипът не е мой, екипът е поне от четири години в министерството. Така че този екип работи за Вас, за нас, трябва да работи за България и няма нужда да подвежда някого. Като финансови средства сумата, която е – Вие казвате значително по-голяма от това, но това не е най-важното. Най-важното е, че програмите, които сте направили,

която го предлага. Затова и моето предложение е тези нови програми, за които питате, виждането: тях ще ги работим заедно, да, но след приемането на Закона за средното образование, защото няма как първо да приемем програмите, а после закона. а после закона. Точната сума на пренасочените средства не мога да кажа, мога да попитам. Ако това е най-важното, личното ще Ви се обадя по телефона и ще отговоря. За мен най-същественото е да се приеме този закон, който наистина да повиши функционалната грамотност на децата, защото последните изследвания на PISA и това, че сме на 47-о място, не се дължи на последните шест месеца на ръководството на Министерството Благодаря и аз. Госпожо Дамянова, имате думата за отношение към отговора. Госпожо Клисарова, законът няма да направи децата ни по-грамотни и няма да ги нареди на по-предна позиция в класациите. Учебните програми и учебното съдържание, а не учебните планове – между другото учебните планове са друго, те показват разпределението на часовете по предмети учебните програми и начините на преподаване са тези, които ще подобрят резултатите на българските ученици. Да, законът дава рамката, дава възможностите, дава основанията за разработване на новите учебни програми. Законопроектът, внесен от ГЕРБ – между другото ще Ви кажа защо не беше приет приет – не че нямаше консенсус, напротив, този закон, госпожо Клисарова, се обсъждаше повече от две години и половина в министерството, участваха в разработването на този законопроект Питам Ви аз – защо Общественият съвет на Министерството на образованието в момента не знае за разработения от Вас законопроект, не го е виждал? Да, Вие казахте, че ще командировате експерти в Сингапур, за да проучат тамошния опит и след това щели да се върнат и да пишат законопроект.

как образованието е сфера, която не трябва да се политизира, а всъщност с действията си Вие показвате точно обратното. Защото бавите ключови реформи в образованието, така както бавите и други ключови реформи – не Вие, разбира се, а правителството, което представлявате. Да, това бавене няма да е фатално за Вас като министър, то няма да е фатално политически за Вас като управление, защото няма да доведе до никакви турболенции, дори никога да не представите законопроекта, който си пишете в тайната работна група в министерството. Добре е примерно да ни информирате кои са неправителствените организации, участващи в тази работна група. Но това бавене е фатално за всяко едно дете, за всеки един родител, за всеки един учител, защото отлага с години така чаканата необходима реформа. Вместо да разглеждаме законопроекта и да го приемем на първо четене, да започнем обсъждането и на второ четене, да си вървят паралелно и програмите – те не бяха качени, да, права сте, защото не бяха доразработени, затова не бяха качени. Вие умишлено размотавате тези важни реформи. В крайна сметка си измисляте всякакви видове предтексти, а сингапурските ваканции си остават само екзотичния привкус на Вашето срамно бавене и мотаене. Благодаря Ви. Благодаря на госпожа Анелия Клисарова – министър на образованието и науката, за участието й в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно наличието на недекларирани сметки на български граждани в швейцарски банки. Въпросът е към

В началото на 2010 г. Вашият предшественик министър Симеон Дянков гръмко обяви, че българското правителство работи съвместно с германските власти за разкриване на лица, които не са си платили данъците в България, а са изнесли пари в Швейцария. финансово министерство на Германия, че разполага с данни за банкови депозити на чужди граждани в швейцарски банки. Германските власти бяха закупили тази информация, но тогавашните управляващи в България твърдяха, че могат да получат данните безплатно заради добрите им лични отношения с госпожа Меркел и финансовия министър Шойле. Оповестено бе, че е изпратено писмо до Германската приходна администрация и служители на НАП ще посетят Германия, за да проверят информацията от диска за евентуални имена на лица, които не са си платили данъците в България, а са изнесли пари в Швейцария. Създаде се очакване, че въз основа на тези данни НАП ще започне мащабни проверки и ревизии за укрити данъци, а случаите, при които става въпрос за особено големи суми, ще се предадат на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Както е с много очаквания от този период, темата внезапно замря. Последвалото мълчание и увъртане предизвикаха поредното разочарование в обществото и засилиха чувството за отсъствие на справедливост. В тази връзка, господин министър, аз моля да ми отговорите: каква е причината да не се реализира пълноценно сътрудничеството между българските и германски данъчни власти по тази тема? Какво ще предприемете за получаване от Германия на данните за тайни депозити в швейцарски банки? Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Станилов. Господин министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.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 Ще подходя към отговора на Вашия въпрос без излишния патос и гръмките фойерверки, съпроводили обявяването на информацията през 2010 г., което за съжаление си остана само празнословие. Фактите са следните. През месец февруари 2010 г. в международните и българските средства за масова информация беше разпространена информацията, че Федералното финансово министерство на Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, притежаващи банкови сметки в швейцарски банки. По повод информацията и вероятността там да присъстват граждани на Република България в началото на месец март 2010 г. е проведено работно посещение на служители на НАП в Министерството на финансите в Германия. От българска страна е отправено искане да бъдат предоставени данни за български граждани. Представителите на Германия са заявили, че съвместни екипи на прокуратурата и данъчните власти провеждат разследване и ако бъдат намерени данни за български граждани, те ще бъдат предоставени на българската Впоследствие в германската страна са уточнени техническият ред и начин, по който да бъде предадена информацията, ако и когато бъде намерена. Към настоящия момент информация от германските данъчни власти за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария, не е получавана в Националната агенция за приходите. Независимо от изложеното, Република България получава данни за целите на данъчното облагане за банкови сметки на български физически лица по линия на споразумението между Европейската общност общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директивата 2003/48 ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Споразумението регламентира реда за предоставяне на персонална информация. Ако обаче лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкривана, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. В този смисъл е важно уточнението, че персонална информация се изпраща в България само за онези лица, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък в Швейцария. Става въпрос за ограничен кръг лица. На базата на получената по споразумението информация в НАП е изготвен списък на физически лица – получатели на доходи от лихви по спестявания от сметки в Швейцария. Списъкът съдържа 34 лица, за които има данни за получени доходи от лихви в общ размер на близо 2 млн. 300 хил. швейцарски франка. За тези лица са възложени проверки, за да се установи дали получените от тях облагаеми доходи от лихви с източник Швейцария са декларирани в годишните декларации за облагане на доходите. Благодаря.

отговорили на този казус, не означава, че не може да се направи повторно запитване за въпросната закупена информация, защото при всички положения може да се е получило известно забавяне или там да са ни забравили. Вас, господин министър, е все пак НАП да се обърне към германските власти с повторно писмо за получаване на информация по тази линия – не от Швейцария по международното споразумение, а по линия на Германия. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Уважаеми проф. Станилов, благодаря както за отправения въпрос, така и за продължението към него. Националната агенция за приходите ще изпрати това писмо и своевременно, ако получим резултатите, те ще бъдат оповестени. Благодаря. Благодаря на господин Петър Чобанов – министър на финансите, за участието в днешния парламентарен контрол. Следва контрол. Следва питане от народния представител Валентин Иванов Радев относно изпълнение на актуализирания бюджет на Министерството на отбраната. То е адресирано към господин Ангел Найденов – министър на отбраната. Заповядайте, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Питането ми е свързано с това как актуализираният бюджет за 2013 г. е използван от Министерството на отбраната и какви са резултатите от това.

силно изненада колегите, които се занимаваме с тази материя в Парламента, особено колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Тогава ние доста дълго от тази трибуна и лично аз питахме министъра защо всъщност иска тези 65 млн. лв. Подозирахме нещо друго, въпреки че като бивши военни повечето от нас се радвахме министерството да получи някаква сума, която ще подпомогне бюджета му за 2013 г., но

още редица такива мерки. Една от тях беше, че направихме строг финансов контрол от финансовите експерти на Министерството на отбраната над обществените поръчки на Военномедицинска академия. Тогава не чухме от министъра такива аргументи.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

при обсъждането на предложението за актуализация на бюджета за миналата година представих очакванията на Министерството на отбраната за средства в две направления, Вие ги посочихте. Те отговаряха на указанията, дадени от министър-председателя, и съответно на оперативните решения на правителството. Това бяха очаквания за средства в размер на 35 млн. лв., предвидени за разплащане на задължения на които, уважаеми господин Радев, в края на 2013 г. стигнаха 93 млн. лв. Не зная какъв план точно сте реализирали и не искам да мисля, че тези 93 млн. лв. просрочени задължения са натрупани в резултат на Вашия план, но такава е истината! През миналата година продължиха и дейностите по освобождаване на радиочестотен спектър, ползван основно за целите на с идея за частично модернизиране на авиониката на изтребителите МиГ 29. От първоначалното обсъждане, след приемането на актуализацията и на постановлението на Министерския съвет, за Министерството на отбраната бяха предвидени, одобрени допълнителни разходи в размер на 30 млн. лв. Разбира се, при интерес, ще обясня и защо тези 35 млн. лв. не бяха включени, но при всички случаи разбирате, че за да бъдат осигурени, трябваше да има план за погасяване на задълженията, за намаляване тежестта на просрочените плащания, плащания, който трябваше да срещне одобрението на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. За Ваше сведение, господин Радев, от около 300 млн. лв. общи задължения на

за освобождаване на радиочестотен спектър, необходим за изпълнение на плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, цифров дивидент и за изграждане на мобилни комуникации за железопътния транспорт по стандарта GSM-R, проекта за реконструкция и сертификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград. Подчертах, че за съжаление, при окончателното разпределение не бяха предвидени средства за Военномедицинска академия, но чрез собствени средства на министерството съответно да пренасочим средства в размер на около 23 млн. лв., които ни позволиха да приключим годината по отношение на дейностите на Военномедицинска

от общия брой на пациентите. За тях разходите следва да се покриват от други източници. За тези пациенти годишно се изразходват около 24-34 млн. лв., като само за дейностите по реанимацията отиват около 12 млн. лв.

с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни комуникации UMTS за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване”, 7 млн. 100 хил. лв. – за продължаване на изпълнението на договора с предмет „Надграждане на комуникационните, информационните и навигационни системи на ВВС”, и 14 млн. 400 хил. лв. – за продължаване на изпълнението на договор по развитие на стационарната комуникационна система на Българската армия. В резултат на тези дейности бяха освободени 7 телевизионни канала със зона на обслужване Бургас, Смолян, Пловдив, Благоевград, Видин, Стара Загора.

Готов съм при желание и интерес от Ваша страна да Ви предоставя пълния доклад на междуведомствена работна група с разпределение на средствата до 2019 г.,

колеги! Благодаря за числата, които чух. Наистина тази информация не може да се види от Вашите изказвания. Някъде се споменава, но така – събрана на едно място, я няма. Удовлетворен съм от това, което чувам, че е посочено точно за какво са похарчени тези пари.

за тези необходими още 128 милиона, хващам се за това, с което свършихте, ги има в доклада. Добре, тези 128 млн. лв., които Ви трябват допълнително извън тези 30, които са усвоени, те за какво ще отидат? За реновиране на Миг-29 може би, или? Какви са идеите на Министерството на отбрана в тази посока? Знаете, че ние Ви оставихме – това е единият ми въпрос – почти готов проект за купуване на нов основен боен самолет. Какво правите в тази посока? И тези пари за какво точно, ако сега можете накратко, ще бъдат използвани? Благодаря, господин Радев. Заповядайте, господин министър, за отговор на двата допълнителни въпроса.

са разплатени задълженията, които е имала Военномедицинска академия и на практика натрупването на новите задължения, за които споменах, в размер на 93 милиона, стартират от 2009 г. Към момента, в който правихме обсъжданията за актуализация на бюджета за 2013 г., имаше просрочени задължения в размер на 55 милиона, от които 30 млн. лв. – затова беше и посочена сумата 35 милиона, бяха вече обезпечени с

Този план започна да се реализира и неслучайно подчертавам, че в рамките на плана за намаляване на разходите според възможностите на Военномедицинска академия и според целевите средства, ние успяхме да разплатим близо 23 милиона от тези натрупани задължения.

оздравителен план за Военномедицинска академия. Вярвайте ми, всички разходи достатъчно стриктно се следят, в това число и от експертите и специалистите в администрацията на Министерството на отбраната. Факт е, разбира се, че има нужда от болницата във вида, в който тя е днес с достатъчно респектиращи специалисти, достатъчно професионални действия и, разбира се, една техника, която без съмнение буди завист в различни здравни заведения и медицински среди. Аз винаги съм подчертавал, че има своето място в здравната структура на България във вида, в който тя е днес. И, разбира се, българските граждани имат своето основание да търсят Военномедицинска академия. Що се отнася до Вашето питане по отношение на необходимите средства, трябва да подчертая, че, за да се реализира например всичко онова, което представлява ангажимент на министерството по отношение на GSM-R тоест цифровият дивидент, това е най-вече свързано с модернизацията на авиониката на самолетите, в това число на изтребителите и хеликоптерите, които са на въоръжение в българските въоръжени сили. Трябва да подчертая, че са необходими не по-малко от 30 месеца според предварителните разчети за модернизацията на 15 броя самолети Миг-29, като, разбира се, стартът на тази процедура може да бъде след деветия месец от стартиране на процедурата, като съответно осъществяване на модернизацията и след това на всеки три месеца могат да бъдат модернизирани по три самолета, според разчетите, които са представени от руската страна. Имаме, разбира се, своите разчети и по отношение на освобождаването на честотния спектър в рамките на наземното цифрово телевизионно разпръскване. Там са необходими средства за оставащите сключени договори в размер на около 91 млн. лв., но, подчертах – при желание от Ваша страна ще Ви представя пълния доклад. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър. Господин Радев, имате възможност да изразите отношение към отговора на министъра по Вашите допълнителни въпроси. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, поздравления, че сте насочили разходването на тези средства, както вече казах, в правилна посока. Говоря за тези 30 милиона, които са дадени на Министерството на отбраната.

Да, дадохме за честотите, малко за модернизацията на Миг-29 тази година, много малко. А какво правим догодина? Аз се питам тези военнослужещи, особено командирите и генералитета, те и при нас, и при Вас би трябвало да говорят и да Ви внушават, и да казват едни и същи истини. истини. Не Ви ли притеснява, не Ви ли говори, че няма да може летателната техника да продължи да изпълнява Ер полисинг примерно – защита на въздушното пространство, че изтича срокът – на Миг-21 изтече, ще изтече какво става с Миг-29? Откъде ще намерите тази година пари, след като миналата година правителството не даде половината от поисканите от Вас при по-голям бюджет, отново казвам – близо 100 милиона? За тези, които ни слушат, тъй като са включени каналите на телевизията и на радиото, националния ефир, и за военнослужещите да знаят, че техниката и въоръжението, ако не се вземат спешни мерки, ако Вие не намерите други средства освен тези, които са в бюджета, струва ми се, ще дойде време, когато ще станат опасни за използване, не само че няма да могат да летят. И там трябва да бъде насочено Вашето усилие. Аз го казвам напълно съзнателно и загрижено и се надявам, че точно така се чувстват нещата. Затова трябват пари на Министерството на отбраната, а това нещо не го видяхме в новия бюджет. Затова аз зададох този въпрос, ретроспекцията е много показателна, какво се случи от лятото досега с отпуснати средства и актуализация на бюджета и какво предстои да направим прехода за тази година? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря на господин Ангел Найденов – министър на отбраната, за участието му в днешния парламентарен контрол. С това питане приключваме контрола. Следващото заседание на Народното събрание ще бъде в сряда, 5 февруари, от 9,00 ч. Закривам заседанието.